gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici,

Time smo završili iznošenje stajališta klubova i počinjemo sa prvim današnjim zakonom, a to je: - Konačni prijedlog Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 834 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, a amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je gospodin Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, izvolite. vam lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici, odredbama važećega Zakona o službenoj statistici propisano je da se popis stanovništva i druga opsežna statistička istraživanja kao što je to i popis stanovništva uređuju posebnim zakonom, pa tako u ovom smislu i ovaj popis stanovništva koji se planira provesti 2021. godine, uređuje se ovim posebnim zakonskim propisom. Planiranim popisom stanovništva, kućanstva i stanova u RH predstavlja najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje, a s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te je najbogatiji izvor podataka o stanovništvu neke zemlje, a podaci koji se prikupljaju popisom nužni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja. Da samo podsjetim, na području RH odnosno teritoriju u razdoblju od 1857. do 2011. dakle gotovo prije 10 godina provedeno je ukupno 16 popisa. Posljednji popis iz 2011. je proveden, a promjene uvjetovane protekom 10 godina od posljednjeg popisa i izvršenje međunarodnih obveza službene statistike čine ovaj popis slijedeće godine u biti nužnim. Stoga je zakon prilagođen nastalim promjenama i zahtjevima usporedivosti podataka na međunarodnoj razini. Prema Zakonu o službenoj statistici Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, disiminator i koordinator sustava službene statistike RH i glavni i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku. U njegovoj nadležnosti je priprema i provedba statističkih aktivnosti te ispunjavanje međunarodnih obveza službene statistike iz djelokruga rada utvrđenoga programom statističkih aktivnosti RH te te godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH. Sam popis stanovništva sastavni je dio i programa i plana statističkih aktivnosti. Ovim prijedlogom zakona uređuje se priprema popisa, organizacija i njegova provedba, jedinice i sadržaj popisa, referentni datum popisa, povjerljivost i zaštita podataka te druga pitanja važna za provedbu popisa. Popis inače obuhvaća 3 jedinice, to su stanovništvo, kućanstvo i stanove. Cilj je popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te o njihovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima kao i obilježjima kućanstava i stanova. Rezultati popisa osim za analizu stanja utvrđenoga popisom koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave. Popis se provodi prema stanju na dan 31. ožujak 2021. u 24 sata što se smatra referentnim trenutkom popisa, a razdoblje trajanja popisa je 1. travanj do 7. svibanj 2021. godine. Planirano u popisu stanovništva kućanstva i stanova u listopadu ove godine prethodi provedba prethodnog popisa, da podsjetim kao što je to bilo u ovom visokom domu prezentirano vezano za godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti RH za 2020. godinu, tim godišnjim provedbenim planom u području demografske i društvene statistike planiran je intenzivan rad na pripremnim aktivnostima za provedbu popisa stanovništva kućanstva i stanova '21. te provedba tog probnog popisa stanovništva, kućanstva i stanova primjenom moderniziranih metoda prikupljanja podataka uz testiranje korištenje administrativnih izvora podataka, a planirani uzorak je 100 popisnih krugova što čini 10.000 kućanstava u 4 županije i samom Gradu Zagrebu. U pripremi samoga popisa primjenjuju se preporuke konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine. davanje smjernica zemljama u planiranju i provedbi popisa stanovništva i stanova te bolja međunarodna usporedivost podataka putem predloženih osnovnih popisnih obilježja, definicija i klasifikacija. Svaka inače zemlja provodi popis za vlastite potrebe, ali radi izvršavanja međunarodnih obveza i bolje usporedivosti podataka s drugim zemljama moram poštovati i primjenjivati međunarodne standarde. U skladu s međunarodnim statističkim standardima za definiranje ukupnog stanovništva, primjenjivat će se koncept uobičajenog mjesta stanovanja u skladu s Uredbom EZ 763/2008 EU parlamenta i vijeća o popisu stanovništva i stanova. Prema tom konceptu iz uredbe, ukupnim stanovništvom zemlje smatraju se sve osobe koje su u toj zemlji, koje u toj zemlji imaju svoje uobičajeno mjesto stanovanja, uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto gdje osobe provode većinu svojeg dnevnog vremena bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta npr. zbog odlaska na odmor, putanje, liječenje, posjete i sl. U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja prema Uredbi EZ 763/2008 ukupan broj stanovnika obuhvaća osobe po 2 kriterija. Prvo, osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenom mjestu stanovanja barem 12 mjeseci, a kao što je prethodno rečeno, prema ovom prijedlogu zakona, referentni trenutak popisa ili, kako uredba definira, kritični trenutak, određen je 31. ožujak 21. do 24 sata. I drugi kriterij je, osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana. Razdoblje od 1 godine i dulje te namjera prisutnosti odnosno odsutnosti od najmanje jedne godine, osnovni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz ukupnog stanovništva zemlje što se tiče kriterija popisa. Dakle, s obzirom na metodologiju popisa i svrhu službene statistike, službeni rezultati popisa nisu osnova za uspoređivanje s drugim državnim evidencijama koje se vodi o osobama, osobnim statusima građana. Osim navedene uredbe, za popis su relevantne i sljedeće tri uredbe komisije. Prvo, Provedbena uredba komisije EU br. 2017/543 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe 763/2008 o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija i obilježje i njegovih raščlanjivanja, potom Uredba komisije 2017/712 o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i meta-podataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Uredbom 763.

Navedenim uredbama utvrđena su zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu i stanovima na području EU te se popisuju definicije odnosno propisuju definicije i klasifikacije koje su zemlje članice obvezne primijeniti u svojim popisima radi postizanja međunarodne usporedivosti podataka. Što se tiče samih sredstava za provedbu popisa koji obavlja Državni zavod za statistiku, ti iznosi su predviđeni u 163,058 163,058 milijuna kuna i osigurana su u državnom proračunu za Državni zavod za statistiku za razdoblje 18.-22., a što se tiče drugog dijela popisa koji provodi Državna geodetska uprava, taj iznos iznosi 14 milijuna i 250 tisuća kuna i osigurana su u njihovom proračunu za razdoblje 20.-21. g. Ovome raspravi prethodilo je jedan amandman kao nomotehnički dorađaj izričaja, čl. 28. st. 4., od Odbora za zakonodavstvo i Hrvatskoga sabora pod br. 834/1 pa ga ovim putem ujedno i prihvaćamo. Evo, hvala lijepo na pozornosti. Na vaše uvodno izlaganje imamo 4 replike. Prvi je kolega Miro Bulj, nakon njega kolega Čuraj. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Popis stanovništva 2021. g. će pokazati poraz hrvatske politike. Poraz hrvatske politike jer već neki statistički pokazatelji su izašli. Izašlo je da je u jednoj godini povećano 70% doznaka iz inozemstva naših građana koji su se iselili vani, što znači da je to 5% hrvatskog BDP-a ili 18 milijardi kuna. To je porez hrvatske politike. Evo, ja vas pitam tajniče, kako vi to obrazlažete jer je premijer Plenković i ministar financija, vaš nadležni ministar danima ovdje su govorili kad sam upozoravao na ovaj problem da je 5% BDP-a od onih koji su oni iselili vani svojim politikama i da je to poraz demografske slike i njihove politike, oni su tvrdili da su to klapnje.

Hvala lijepo poštovani g. zastupniče. Što se tiče migracijskih politika, to kao što i sami znate, MUP u svom resoru poprilično ažurno prati i ove podatke koje imate oko migracija koje se tiču odlaska mlađih ili drugih grupacija stanovništva unutar EU, kao članica EU, razumljivo je da se ljudi kreću i traže posao tamo gdje mu se čini da je bolje. To nije problem samo u mandatu ove Vlade nego kontinuitet i poslijeratnih godina što se tiče stanovništva RH i za vrijeme Jugoslavije, ako se sjećate, veliki broj naših ljudi je odlazio u zemlje središnje Europe tražeći bolje plaćene poslove. Naravno da svojom politikom svaka vlada, pa i ovaj Visoki dom donoseći odgovarajuće zakonske norme, namjerava i želi i treba voditi k tome da zadrži vlastito stanovništvo u svojoj domovini. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Sljedeća replika, kolega Čuraj, nakon njega kolega Orepić, izvolite kolega Čuraj. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, mislim da je ono što je dobro i što se ovim uvodi, mogućnost elektronskog ispunjavanja obrasca putem sustava e-Građanina. Tu me zanima nekoliko pitanja. Kojim će se podacima dati prioritet, da li onim osobnim ili elektronskim putem ako dobijemo redundancije odnosno podudaranje da je jedna osoba prijavila kao što je do sada mogla drugu osobu i navela podatke za drugu osobu, dakle do sada ste mogli osobno reći za svog ukućanina sve ostale podatke, nije moralo se uvijek svakog ponaosob ispitivat, sad šta je s time s elektronskim putem jedne i druge strane i da li uopće postoji mogućnost da građani stimuliraju upravo da potpisuju elektronskim putem u vidu da zbija de facto snižava troškove jer neće morati osobe to raditi, osobno nećemo ih morat plaćat pa da na taj način ili bilokakvim drugim načinom potaknemo što veće elektronsko popunjavanje, što veće elektronsko popunjavanje samog obrasca. Zdravko** Evo hvala lijepa uvaženi zastupniče, drago mi je na postavljenom pitanju s obzirom da je to jedna od intencija RH da u nekoj budućnosti i nadam se da će ovo biti jedan od zadnjih ako ne i zadnjih popisa na terenu što se tiče popisa stanovništva. Naravno, omogućavanje ovih aktivnosti koje ste naveli i dalje ostaje da moći će član kućanstva i za svoje ostale ukućane unositi podatke koristeći Internet bankarstvo odnosno e-Građane, ovdje je vrlo važna karika u tom cijelom nizu razine autorizacije koja se određuje nekada kao osobna iskaznica, relativno je komplicirano u smislu pristupa posebno ako su ruralna područja itd., tako da se nadamo da ćemo kroz edukaciju koju planiramo u nastojećem, predstojećem razdoblju potaknuti i promidžbu ljudi, potaknuti da se takve aktivnosti što više koriste a naravno u nekoj budućnosti očekujem da će ti administrativni izvori koji sada postoje biti, moći se uparivati za statističke baze i popis stanovništva. **Hajdaš Dončić, Siniša Zahvaljujem predsjedavajući. G. Čuraj mi je uzeo dio pitanja ali drugo, zašto žurna procedura? Pa mi smo znali prije 8 g., 9 da će popis biti iduće godine i možemo se kao društvo, kao država pripremiti, raspraviti o svim detaljima, zašto nismo odlučili ići u smjeru registra? Znamo da ovi podaci za godinu dana koje skupimo iduće godine od 4. do 5. mj., ajmo im dati godinu dana, bit će zastarjeli podaci. Jednostavno ne pratimo ni vrijeme ni naše potrebe jer ovaj popis bi trebao nama služiti prije svega. Nevjerovatno zašto idemo u žurnu proceduru i koristimo po zna koji put taj mehanizam da možemo s 15 ruka o ovom Saboru nadglasati pravilnik vlastiti koji smo mi donijeli odnosno onu potrebu gdje definira u kojim slučajevima se donosi žurna procedura za donošenje nekog zakona. Zdravko** Evo hvala lijepa. S obzirom da je ovo zakonska norma od 50-ak članaka koja je rekao bih standardno uobičajena do sada bila svakih 10 g., procjena je bila da u dva čitanja ne bi se puno toga iskristaliziralo u samoj normi propisa a da se provedba koja je do sada bila već u praksi, rekli smo eto, nije uvijek bila Hrvatska kao samostalna ali 6 dosadašnjih popisa daje nam za pravo da imamo dovoljno iskustva u tom popisu. Što se tiče samih baza podataka, ko što i u nekim prethodnim raspravama baš i mi međusobno imali, znači te administrativne baze podataka u smislu popisa stanovništva se očekuju da će do 2024. 2024. biti usklađene sa zajedničkim nazivnikom tako da se mogu koristiti na godišnjoj razini u smislu ažuriranja popisa stanovništva što ne znači da neće trebati raditi popis stanovništva u smislu .../Govornik se ne razumije./... podataka koje prikupljamo na drugačiji način ali u samom smislu

fale osnovni ciljevi koje RH želi postići sa ovim popisom stanovništva i ne možemo reći da nam nešto nije primarno. Ovdje se vrlo često licitira o tome koliko je ljudi napustilo Hrvatsku, mislim da je to jedan podatak koji je svakom bitan iz jednostavnog razloga da se politički ne nabacujemo kad nam to treba i kad nam to ne treba. Druga stvar, mislim da je .../Govornik se koja je bila namjena kad se donosio Zakon o OIB-u, mislim da bi danas o popisu stanovništva razgovarali na sasvim drugačiji način jer puno podataka bi bilo u tom središnjem registru u poreznoj upravi. Treća stvar, nemojmo zaboraviti

Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle ciljevi, pa ponovit ću ih još jedanput, popisa bi trebali biti da se dobe podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva i o njihovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima kao i obilježjima kućanstava i stanova a ti podaci se trebaju koristiti za analize i buduće prognoze kretanja bilokoje pojave pa tako i kretanja stanovništva. Naravno ovaj registar itd. koje ste spomenuli, uistinu je nešto što predstoji, što ne čekamo da nas ponuka ili EUROSTAT ili bilokoja država članica nego mi sami jer je to neophodno napraviti čim prije, prognoze do 2024., inače da se to napravi, da ne mora se više provoditi ovakav 10-godišnji popis, hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Žele li izvjestiteljice odbora uzeti riječ? Kolegica Jelkovac, kolegica Perić? Ako ne, onda otvaram raspravu. Prvi se u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista javio kolega Božo Petrov, izvolite kolega Petrov. **Petrov, Božo kao što vidimo na godinu nas čeka novi popis stanovništva, mislim da od toga popisa svi trebamo strahovat. Popis stanovništva 2021. bit će svojevrsna rekapitulacija političkih uspjeha i neuspjeha od 2011. na ovamo i bojim se da slika Hrvatske koju će taj popis stanovništva iscrtati, neće biti baš svjetla. Ja vjerujem da su svi danas u Hrvatskoj upoznati da određeni hrvatski krajevi su u potpunosti napušteni, neću ih ovom prigodom nabrajati jer je taj popis tužan i nažalost iseljavanju se ne nazire kraj, čak štoviše, ulazimo u razdoblje u kojem će i preostale europske države ukinuti barijere za dolazak hrvatskih radnika, hrvatskih ljudi, stoga se bojim da nismo još dotaknuli demografsko dno i da ono najgore tek slijedi. Ja znam da ovo nije lako slušat, ali mislim da bi bilo nepošteno s ove govornice širiti neutemeljeni optimizam i dalje se odbijati suočiti s istinom. S odlaskom svakog čovjeka iz RH našoj državi nastaje nepopravljiva šteta, a odlaze mladi i stanovništvo koji su u svakom pogledu na svom vrhuncu i intelektualnom i radnom i apsolutno svakom drugom. Egzodus stanovništva započeo je nedugo nakon ulaska u EU 2013. U prvo vrijeme ta mogućnost da hrvatski građani mogu neometano slobodno šetati europskim državama, odlaziti u europske zemlje, od naših vlasti je bila zasigurno dočekana s olakšanjem. U tom trenutku RH je tehnički bila u recesiji, nezaposleni su teško dolazili do zaposlenja, mlade je najviše pogađala ta nezaposlenost jer se nisu imali gdje zaposliti nakon školovanja i mnogi su građani trpjeli zbog toga pod teretom ovrha i onda je realno očekivati tko bi od nas ostao u takvoj državi gdje nemate doslovno za kruh i u toj teškoj socijalnoj situaciji otvaranje tržišta rada EU za političke vlasti činilo se kao spas u zadnji čas da se ne bi slučajno društveno nezadovoljstvo prelilo na ulice onda su naše političke vlasti jedva dočekale da iseljenički val započne. Upravo u tom smjeru je nažalost išla izjava predstavnika vlasti koji je nama došao ovdje govoriti kao predlagatelj za ovaj zakon, onako lagano nonšalantno, bez brige, rekao bih s olakšanjem, predstavnik je rekao čovjek je išao tamo gdje mu se učinilo lakše, čak u slijedećoj rečenici predstavnik to uspoređuje s domovinskim ratom, s posljedicama koje je domovinski rat ostavio na ovu zemlju. Vidite i tu se s vama slažem, ja bih čak rekao da je gore, egzodus koji su dopustili oni koji su upravljali RH od ulaska 2013. gori je od domovinskog rata, gori je od posljedica domovinskog rata i tu se s vama slažem. Al nakon vaše konstatacije nije išlo ništa drugo osim praznih floskula, mi se moramo truditi da se trendovi zaustave, ništa konkretno, a ja vas molim da konačno vlasti postanu konkretne ako su sposobne jer godine prolaze i vidjeli smo da kroz godine dinamika iseljavanja se pojačava i da naši iseljeni su se polako skrasili u drugim državama, njihovo imovinsko stanje se je popravilo, počeli su čak slati i devize, kao što su to radili naši iseljenici za vrijeme bivše Jugoslavije i onda prošle godine smo dobili prve konkretne brojke. Kolko je to zapravo novaca, od ljudi koji su se iselili zadnjih godina, poslano u RH? I to je ono što vam je rekao zastupnik Bulj, rast doznaka hrvatskih iseljenika u samo jednoj godini skočio je za 70%, 18 milijardi kuna ili 5% hrvatskog BDP-a. E da, moram vas tu napomenuti, usput rečeno, kada su te brojke konačno ugledale svjetlo dana onda su se pojavili različiti komentatori, stručnjaci koji su rekli da to zapravo, te doznake koje se uplaćuju nazad u RH, taj novac koji se vraća u RH da je to znak da ti iseljeni se namjeravaju vratiti u RH. Zanimljivo. Te lakonske tvrdnje nažalost nemaju nikakvo uporište u stvarnosti. To što iseljenici danas uplaćuju novac u RH to samo govori da su se dobro snašli u drugoj zemlji, u tuđoj zemlji, da zarađuju sve više, da žive tamo sve bolje i da se nemaju namjeru vratit, to znači to i vrijeme je da se pogledamo u ogledalo, da se suočimo sa istinom. I naravno, ova priča o iseljavanju, njegovim razmjerima posljednjih godina mislim da je svima već dobro poznata, čak su i ove političke vlasti kušale kašu koji su sami skuhali. Tako imate premijerovu izjavu iskrenu nakon predsjedničkih izbora kako u županijama gdje je vlast HDZ više nema dovoljno birača da bi donijeli pobjedu bivšoj predsjednici. E vidite, ta izjava je razotkrila sve apsurde i političke i demografske stvarnosti. Usput neka bude rečeno mnogo je neistina u premijerovoj izjavi. Premijer se požalio na nisku izlaznost, izlaznost je bila solidna u odnosu na prosjek RH ako se to gleda prema stvarnim podacima na terenu, a ne u odnosu na neaktualizirani popis birača. Taj pravi popis birača bi pokazao puno drukčije stanje, povijesne krivulje, trendovi kretanja naših birača izvan RH unatrag 10 godina pokazali bi mnogi toga, no do tih informacija je teško doći, to se čuva u Vladi valjda do nekih boljih političkih vremena, prilika. Zato ostavimo se registra birača, vratimo se na temu. Ovaj zakon o popisu stanovništva donosi određene novine u popisivanju, njih treba pozdraviti. Vidimo da je digitalizacija zahvatila i ovaj popis stanovništva. Dio građana kao što smo čuli moći će se samo popisivati putem sustava e-Građani. Naravno uz to digitalno samopopisivanje propisuju se i konvencionalni mehanizmi kontrole što je dobro. Kako god se radio popis stanovništva ono što moram naglasiti, neizmjerno je važno da taj popis stanovništva bude precizan, bude detaljan, pouzdan, točan da pokaže stvarnu sliku Hrvatske. Meni je jasno da će apsolutno svaka politička vlast, vlast ovaj popis stanovništva i svog političkog oportuniteta pokušati prikazati što je moguće boljim. Ali ja vas molim, nemojte pasti u tu zamku samoobmane jer nama od ovoga popisa stvarno trebaju precizni podaci, a oni nam trebaju jer je precizan popis pretpostavka svega onoga što nam može omogućiti da vidimo što i kako dalje, da netko konačno donese odluke koje je odavno trebalo donijet. I ajmo biti pošteni, Hrvatskom se u cijelim u svim segmentima javne sfere upravlja neučinkovito i nerazborito. Nagomilale su se lokalne samouprave od kojih mnoge nemaju ama baš nikakvu sposobnost za obavljati iti jednu decentraliziranu funkciju pa ni onu najmanju. Takav sustav pokušavamo zakrpati gomilajući instituciju na instituciju. I smatram da je konačno vrijeme da konačno gledamo van konvencionalnih metoda, van zadanih okvira, mislim da je vrijeme da kažemo da cijelu državnu arhitekturu treba racionalizirati. Ovako rasipamo energiju, novac, a u Potemkinovim selima koja gradite uskoro nitko neće živjet. I vrijeme je da netko ljudima kaže istinu, ne može svako selo imati i općinu i bolnicu i sud itd. i mi trebamo na temelju objektivnih kriterija, preciznih podataka donijeti odluku gdje postoji potencijal za život, uložiti u te gradove i općine, učiniti ih žarištima života. Naši javni sustavi moraju biti fleksibilni, komunikacija s građanima u pravilu se treba voditi elektroničkim putem i za ovo o čemu govorim demografi imaju naziv za tu populacijsku politiku, oni je nazivaju redistributativnom. Da bismo uopće mogli razgovarati u tim kategorijama, najprije je potrebno utvrditi nulto stanje na terenu. Zato je ovaj popis stanovništva toliko važan i zato ga treba odraditi u maniri najboljeg stručnjaka

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajnice, glavna ravnateljice sa suradnicama, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. u hitnom postupku klub HDZ-a će podržati jer se ovim zakonom unaprjeđuje način prikupljanja podataka, poboljšava, modernizira proces, skraćuje trajanje intervjua te se daje mogućnost samostalnog ispunjavanja. Po prvi put se naši građani mogu popisati samostalno koristeći popisnim upitnikom u elektroničnom obliku koji će biti dostupan kroz elektronički sustav e-Građani. Zakonom o službenoj statistici propisano je da se popis stanovništva i druga statistička opsežna istraživanja uređuju posebnim zakonom i sastavni su dio programa statističkih aktivnosti i godišnjeg provedbenog plana. Upravo ovaj prijedlog zakona bio je i na e-Savjetovanju čitav studeni 2019. godine i zaprimljeno je svega pet primjedbi. Cilj upravo javne rasprave bio je omogućiti javnosti ustavom zajamčeno pravo na pristup pravodobnim, potpunim i točnim informacijama i u vezi s tim prikupiti prijedlog i prijedloge zainteresirane javnosti. Popis stanovništva je pravno uređeno prikupljanje statističkih podataka o svakom pojedinom pripadniku stanovništva određen države ili područja. Građani konvencionalnom metodom brojanja po upitniku pružaju informacije o sebi. Popis stanovništva je statističko sredstvo koje koristi država u razne svrhe poput porezne ili gospodarske politike. Ovaj popis stanovništva kućanstava i stanova u RH je najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te najbogatiji izvor podataka o stanovništvu neke zemlje. Ti podaci su nužni za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja. Kvalitetno planiranje i odlučivanje može se provoditi samo na temelju aktualnih službenih statističkih podataka. Ti podaci služe ne samo za analizu utvrđenog stanja, već i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te prognozu budućih kretanja odgovarajuće pojave. U primjeni popisa primjenjuju se preporuke kao što smo čuli konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanove 2020. godine. Glavna ta svrha navedenih preporuka je davanje smjernica u planiranju i provedbi propisa radi bolje međunarodne usporedivosti podataka. Za definiciju ukupnog stanovništva primijenit će koncept uobičajenog mjesta stanovanja što je u skladu sa uredbom iz 2008. godine, a upravo i popisi i 2001. i 2011. godine se također se ta uredba primjenjivala. Različitim uredbama utvrđuju se i zajednička pravila u prikupljanju podataka, ali i definicije i klasifikacije koje su zemlje članice obvezne primjenjivati radi međunarodne usporedivosti podataka. Osobe se kao što sam rekla po prvi puta mogu popisivati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničnom obliku koji će biti dostupan kroz elektronički sustav e-građani. Znači istodobno će popisivati kućanstvo i stan u kojem stanuju popisivat će uz pomoć elektroničkih uređaja sve popisne jedinice koje nisu samostalno prethodno popisane i obavljaju kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem. Za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-građani upotrebljavaju se nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Upravo to digitalno popisivanje u prvoj fazi i njegovo trajanje omogućuje članovim kućanstva zajedničko popisivanje u vrijeme koje im najviše odgovara te davanje točnih podataka. da netko može u taj sustav ući i u subotu navečer i ne znam kasno u nedjelju kada su svi ukućani tu i kad znaju određene podatke. Također na takav način imaju dovoljno vremena za unos i provjeru točnosti nekog podatka. Ako osoba koja popisuje drugog člana kućanstva nije sigurna u točnost nekog podatka popisivanje može prekinuti i nastaviti ga npr. drugi dan nakon provjere njegove točnosti odnosno sve do kraja razdoblja popisivanja putem interneta. Popisivanje je završeno konačnim slanjem popisnog upitnika i primitkom kontrolne šifre koja je ujedno i potvrda o uspješno završenom popisivanju. Nakon toga popisni upitnik prolazi osnovne kontrole i nije više moguć uvid i izmjena podataka putem interneta. Internetskim popisivanjem zajedno se popisuju svi članovi domaćinstva npr. osoba koja na taj način popisuje članove svog kućanstva popisat će sebe, svog supružnika ili supružnicu, svoju djecu, eventualno neke druge članove kućanstva npr. svoje roditelje koji s njima žive u istom kućanstvu i stoga popisivač neće trebati dolaziti u taj objekt. Popisi se provode u dvije faze, znači od 01. travnja 2021. do 10. travnja samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-građani te od 16. travnja 2021. do 7. svibnja '21. kada će popisivači obavljati popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničnog uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi. Ovim zakonom će se unaprijediti točnost i kvaliteta prikupljenih podataka, korištenje izravnih logičnih kontrola za vrijeme samog unosa i šifrarnika i klasifikacija u svrhu smanjenja sistemskih pogrešaka i pogrešaka unosa. Poboljšat će se učinkovitost upravljanja terenskim radom. Omogućiti ubrzavanje i značajno podizanje kvalitete razmjene informacija između sudionika popisivanja. Mogućost uvid u rad od popisivača, kontrolora, instruktora, koordinatora do Državnog zavoda za za statistiku kao i bolja koordinacija rada i unapređivanje obrade podataka. Skratit će se razdoblje između završetka terenskog rada i objavljivanje podataka kao i smanjivanje troškova što nam je iznimno bitno. Budući da se procjenjuje da će znatan broj građana popisivati se sustava e-građani planirano je angažirati ovaj puta svega 9.500 sudionika za provedbu na terenu. To je daleko manje nego ono što je bilo 2011. kada ih je bilo angažirano 17.500, a još više 2011. kada smo ih imali 25.000. imali 25.000. RH dužna je kao što smo i čuli Eurostatu dostaviti odgovore na brojna pitanja propisana Uredbom EU i preporukama UN-a i u biti 80% upita i podataka se upravo odnose, upravo su takve vrste dok su ostala pitanja nacionalno određena. Brojne podatke i imamo i dobijamo anketnim istraživanjima, prema tome ono što nije obuhvaćeno ovim popisima radi se n jedan drugačiji način nekad čak i češće i više nego se radi sam popis koji je u biti kao što znamo svakih 10 godina. Svi ovi podaci oni će biti objavljeni 60 dana nakon završetka prikupljanja podataka. Popis, priprema, organizira, koordinira i provodi Državni zavod za statistiku uz suradnji sa tijelima državne uprave, tu su također ministarstva i to Ministarstvo vanjskih i europskih europskih poslova, MUP, Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se osnivaju županijska popisna povjerenstva i popisno popisno povjerenstvo Grada Zagreba odnosno ispostava te popisni centri za područje grada ili općine. Čuli smo primjedbe na to zašto se zakon donosi u hitnom postupku, međutim zaista je potreban ovaj zakon u hitnom postupku donijeti jer popis je jedno opsežno i složeno statističko istraživanje koje zahtjeva detaljne pripreme prije provedbe na terenu. Potrebno je pravilno i pravodobno organizirati i imenovati popisna povjerenstva, ispostave, organizirati poduke, Državna geodetska uprava dužna je popise prostornih jedinica i preglednih, pregledne kartografske prikaze relevantne i potrebne za popis predati Državnom zavodu za statistiku do 15. prosinca ove godine. Priprema tehničke dokumentacije zahtijeva provedbu terenskog rada na dulje razdoblje tijekom ove godine i ovaj prijedlog Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. Klub HDZ-a će podržat jer se njime unaprjeđuje i racionalizira način prikupljanja podataka, poboljšava i modernizira proces, skraćuje vrijeme trajanja intervala, te po prvi puta daje mogućnost samostalnog ispunjavanja. Hvala. Hvala i vama, mi nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeća je kolegica Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, izvolite kolegice. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj Zakon o popisu stanovništva slijedeće godine je naravno redovna priprema za popis stanovništva. Naglašava se obzirom da je to prvi popis stanovništva nakon ulaska RH u EU, naglašava se važnost međunarodne usporedivosti, dakle prikupljanja podataka po kriterijima koji će te podatke učiniti usporedivima na europskoj razini. naš Državni zavod za statistiku se počeo pripremati prije našeg ulaska za prikupljanje podataka po tim kriterijima, ali u svakom slučaju ovo je prvi puta. Međutim, ono što je za nas, barem jednako tako važno, je da podaci budu usporedivi i longitudinalno, dakle da budu usporedivi ne samo transverzalno kroz u istom trenutku sa drugim, podacima drugih zemalja nego sa podacima o našoj vlastitoj situaciji kroz vrijeme jer nam to jedino omogućava praćenje trendova i, i razumijevanje defakto što se na toj razini događa sa hrvatskim društvom. Ciljevi koji se navode u ovom zakonu, dakle kao ciljevi popisa stanovništva je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, utvrditi demografske karakteristike, dakle dob, spol, tu vrstu karakteristika, utvrditi obrazovne karakteristike, dakle sa kojim stupnjem obrazovanja imamo koji postotak stanovništva u RH, migracijske karakteristike, očito tko se odselio, doselio, kuda, odakle itd., ekonomske karakteristike, imovinsko stanje i strukturu stanovništva po imovinskom stanju, ali i neke, ajmo reći, svjetonazorske ili barem do neke mjere svjetonazorske karakteristike kao što je npr. nacionalnost

Međutim, vratit ću se na ove, barem donekle bi rekla, svjetonazorske podatke, dakle nacionalnost i vjeroispovijest i tu postavljam pitanje ili dovodim u pitanje mogućnost da druga osoba daje podatke o nekom svom članu ili članici kućanstva i mogućnosti da se ti, da ti podaci ne budu uvijek identični onome što ta osoba misli sama za sebe, dakle da ako dozvolite da podatke koji imaju elemente svjetonazora, vrijednosti, stava, samorazumijevanja vlastitog identiteta daje neko drugi, to defakto dovodi u pitanje točnost tih podataka i otvara mogućnost da oni budu falsificirani odnosno da, uvjetno rečeno, glava ili neko od, u kućanstvu, da podatke o svojim članovima kućanstva, u skladu s onim kako on ili ona to vide ili žele da bude, a ne u skladu s tim kako ta osoba to sama ispoljava ili, ili smatra. Zato je, mislim važno u najmanju ruku to imati na umu kad se bilježe podaci koje osoba ne daje sama nego daje neko drugi u njezino ime. Podaci će se koristiti i koriste se naravno za komparacije, dakle da bi se ustanovili s jedne strane trendovi kretanja stanovništva, ali i obrazovanosti stanovništva, kvalitete stanovanja, svih svih ostalih karakteristika koje se ispituju popisom stanovništva, međutim i da bi se ti podaci mogli koristit s jedne strane za projekcije, …/Govornik se ne razumije/… ekstrapolacije u budućnost iz trendova koji se mogu iščitati, ali i kao podloga za politike, dakle uvijek se u vezi sa ovom temom i ovakvim temama spominje egzodus odnosno činjenica da je veliki broj ljudi otišao iz RH, to kad se vide točni podaci i iz kojih dijelova RH i koje dobne i obrazovne strukture, moći će poslužit i kao podloga za proaktivne politike, dakle te proaktivne politike ne mogu biti kao što gotovo uvijek se čini, osjeća neki prizvuk toga da bi tu kad nismo bili u EU nisu oni mogli tako lagano hodat okolo. Dakle, to ne može biti represija. Ne može bit zabrana da ljudi idu kud hoće ići i da za sebe traže kvalitetu života bolju, ali može biti podloga za politike koje kreiraju bolju kvalitetu života. U sljedećem zakonu koji će se danas raspravljati, o strancima, vidi se da s druge strane se liberalizira mogućnost dolaska stranaca na hrvatsko tržište rada i zapošljavanje ovdje i to će također, biti problem i ja bih rekla, već jeste problem zato što hrvatsko tržište rada nije konkurentno europskim tržištima rada u mnogim drugim europskih zemljama i u tom pogledu je jedini lijek za to je, s jedne strane bolje plaće, kad imate manje ljudi koje možete zaposliti, bolje plaće, ali kao što znamo iz istraživanja, 30, između 25 i 30% ljudi odlazi zbog plaća i radnog mjesta, a 70 do 75% ljudi kao što su istraživanja, više istraživanja različitih institucija pokazala među ljudima koji su otišli, odlazi zbog korupcije, nepotizma, negativne političke klime, cijelo vrijeme pronalaženje neprijatelja, agresija koja kao atmosfera vlada u društvu u kojem ljudi ne žele živjeti i to je nešto što je generalno zadaća, pa ja bih rekla i ukupne hrvatske politike i svake vlasti da na taj način i samo na taj način je i moguće, poboljša hrvatsku demografsku situaciju, odnosno jednostavno rečeno spriječi ili osigura uvjete u kojima ljudi neće htjeti iz takve atmosfere Za definiranje ukupnog broja stanovnika koristiti će se kriterij uobičajenog mjesta stanovanja, to znači da će se vjerojatno neki ljudi koji su na pola vani, registrirati kao da su u Hrvatskoj, pretpostavljam, ispravite me ako sam u krivu. Govori se i o zadacima, obzirom na kućanstva i stanove koji se tu popisuju, da je zadaća Državne geodetske uprave da napravi ili sačini popis prostornih jedinica i pregledne kartografske prikaze na temelju kojih će se onda vršiti popis stanovništva. Za to su također, ovdje predviđena i određena sredstva. Moram reći da po mom saznanju, ti podaci u velikoj mjeri već postoje kod ovlaštenih geodeta koji pokrivaju pojedina područja, a zajednički pokrivaju cijelu Hrvatsku. Dakle, to su podaci koje postoje uključujući karte, i pitanje je što onda konkretno radi Državna geodetska uprava, odnosno da li se koristi tim postojećim podacima koji kod ovlaštenih geodeta postoje ili se tu na neki način dvaput radi isti posao. Naravno, ovaj popis stanovništva nadamo se da će poslužiti, i bilo bi svakako ažurnije da imamo Središnji državni registar i nadam se da će poslužiti za uspostavu takvog Središnjeg državnog registra u kojem se onda kontinuirano bilježi kretanje stanovništva i kretanje pojedinih indikatora ili pokazatelja u stanovništvu. u stanovništvu. Dakle, gdje više ne trebate jednokratne popise svakih 10 godina, a između ta dva popisa se pogađa ili nagađa, nego možete kontinuirano pratiti i puno brže onda i naravno, reagirati. Mogućnost samo popisivanja je novina koja se prvi puta uvodi i moći se napraviti elektroničkim putem. To je naravno plus i da da bi to profunkcioniralo bit će potrebno vjerojatno također, elektroničkim putem, jer će to raditi ljudi koji se koriste dakle propagirati i uputiti ljude, dakle objaviti i upute i neku vrstu male edukacije o tome kako ljudi mogu koristiti tu novu metodu i taj novi instrument samopopisivanja. To je svakako vjerodostojnije od popisivanja po nekom drugom članu kućanstva koji daje podatke za svoje članove odnosno za neprisutne članove. Možda zbog javnosti je važno još jedanput ponoviti da će popis biti sljedeće godine. Samopopisivanje od 1. do 10.4.2021., a popisivanje po kućama od 16.4. do 7.5. Klub GLAS-a će podržati ovaj zakon. Hvala vam. Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika. Sljedeću raspravu dijele ispred Kluba zastupnika nacionalnih manjina kolega Bilek i kolega Kajtazi. Prvo je kolega Bilek. Izvolite kolega. Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče, poštovana ravnateljice Državnog zavoda za statistiku sa kolegicama. Evo, pred nama je Konačan prijedlog Zakona o o popisu stanovništva koji bi se trebao provesti u idućoj godini i ja moram pohvaliti sve one koji su radili na ovakvom prijedlogu jer mislim da ima puno dobrih stvari, puno noviteta koji će nam dakako pomoći da ne bi se među ostalim i čekalo kao i zadnji put godinu i pol dana do objave rezultata. Čestitam što se tiče da znači ovaj put, prvi put će se i dio popisivanja vršiti elektroničkim putem, znači kroz sustav e-građanin, pa će i dio naših građana moći samostalno prijaviti se u popis stanovništava, ali i drugi dio koji će raditi sami popisivači vršit će se na način da se odmah digitalno unosi u računala koje će se slati znači elektronskim putem, s te strane vjerujemo da neće biti onih problema oko mogućih nelogičnosti, netočnosti podataka koje smo imali i raznih ispravaka i sve ostalo i da ćemo sve informacije koje ćemo trebati dobiti, dobiti na vrijeme i u onom stvarnom obliku. Moram reći da popis stanovništva kao takav izuzetno bitan, cijelu našu zemlju za sve naše građane, bitan i kroz gospodarstvo, bitan je i kroz kvalitetu življena naših građana, ne samo ljudi misle da je to isključivo statistički podatak, da je statistički podatak a koji se često koristi npr. i u određivanju veličina aglomeracija, pročistača i svega ostaloga gdje smo evo sada imali priliku koristiti sredstva iz Europskih fondova, pa je došlo na puno mjesta i do nesrazmjera između trenutnog broja stanovnika s obzirom na veličinu tih aglomeracija itd., što vjerujem da će se u budućnosti isto tako riješiti. Naravno ni jedan prijedlog nije savršen zato je i ovdje da ga malo probamo pročistiti, mi smo već u ime i saveza Čeha i predstavnika češke nacionalne manjine i ja osobno kao zastupnik na dožupanice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji već prije više od godinu dana smo podnijeli nekoliko prijedloga, upita itd., koje podržava na kraju i zajedno smo sa klubom zastupnika nacionalnih manjina raspravili oko toga. Radi se naime i o upisu materinskog jezika jer znamo da imamo i dio građanstva RH koji ne samo da odrasta od, u nekom starijem periodu nego već od malih nogu uči ili odmah govori 2 jezika u slučaju manjina koje ja zastupan hrvatski i češki ili hrvatski ili slovački gdje je teško reći pogotovo u miješanim brakovima znači da li je ako je otac Slovak, majka Hrvatica ili ako je majka Čehinja ili otac Hrvat koji je materinski jezik. Da li je to onda hrvatski ili češki? Neke od europskih država su uvele u popis stanovništva i već u prošlom, proteklom popisu stanovništva imali su mogućnost znači za 2 materinska jezika evo jedan od takvih listića i prakse koja je u Češkoj Republici bila je upravo ovdje pred nama. S te strane smo i u razgovoru sa predstavnicima znači Državnog zavoda za statistiku izrazili svoj prijedlog koji bismo htjeli unijeti u ovaj zakon i mi ćemo kao klub zastupnika podnijeti amandman na članak ovog zakona jer mislimo da bi u Članku 14. pod stavkom a) sintagma materinski jezik bi trebala se promijeniti u materinski jezici, a pravilnikom onda odnosno provedbenim aktima utvrditi da je mogućnost da se izjasni za 2 materinska 2 materinska jezika. Isto tako pošto mnogi od prava nacionalnih manjina koje proizlaze iz ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina ili iz ostalih zakona RH njihovo znači kao prvo omogućavanje, kao drugo konzumacija tih prava upravo ovisi o popisu stanovništva znači i o brojnosti bez obzira bilo to zatupljenost u gradskim vijećima, općinskim vijećima, županijskim skupštinama, bilo to osnivanje, formiranje vijeća nacionalnih manjina na području općina, gradova, županija ili samih predstavnika bez obzira na zamjenike, načelnike ili gradonačelnika odnosno župana pa do saborskih zastupnika i svega ostaloga ali i ostalih prava koja se definiraju tim putem upravo ovisi I zato je drugi dio ovoga koji predlažemo dopunu, a to u Članu 22. što se tiče imenovanja kontrolora jer znamo da županija odnosno župani kao predsjednici tih tijela potvrđuju kontrolore želimo predložiti da se uvede novi stavak koji glasi: „Pri imenovanju popisivača u područjima naseljenim nacionalnim manjinama obvezno će se voditi računa o imenovanju popisivača iz nacionalne manjine zastupljene na tom području.“, a sve iz načina i razloga kako bismo što kvalitetnije omogućili i ispravnije omogućili provedbu popisa stanovništva kako bi on bio brzo gotov, kako bi bio efikasan i kako bi prije svega u njemu bili točni podaci koji će služiti znači statistikama na razini cijele Europe, ali prije svega za statistikama i ostvarivanju prava ovdje u RH. Evo, s te stranke kao što sam rekao Klub zastupnika nacionalnih manjina podnijet dva amandmana na ovaj zakon koji mislimo da je u suštini stvarno kvalitetno napravljen. Vjerujemo da će popis stanovništva biti proveden u najboljoj mjeri, evo i mi sami već nekoliko mjeseci i u svoje planove smo stavili matične udruge nacionalnih manjina ili lokalne udruge, stavili smo upravo promoviranje popisa stanovništva, važnost popisa stanovništva za ostvarivanje određenih prava u biti važnost popisa stanovništva za sve naše građane u RH. S te strane evo pružamo ruku i Državnom zavodu za statistiku ukoliko je potrebno stojimo vam na raspolaganju i za pomoć na terenu. Hvala vam lijepo.

ja ću se u ovom drugom djelu obraćati radi se o nacionalnim manjinama koje se, koje ja zastupam. Konačno je pred nama Zakon o popisu stanovništva, kućanstava, stanova u RH za 2021. kao jedan od najznačajnijih zakona za sve građane, a od posebne važnosti za pripadnike nacionalnih manjina. On je posebno važan za male manjine koje ja zastupam, od iznimnog je značaja za brzo rastuću romsku nacionalnu manjinu koja je suprotno dominantnom mišljenju vrlo malo koristi prava te i dalje manjina o kojoj znamo najmanje. Popis stanovništva su za sve manjine i bolna tema te me uvijek asociraju na ratna događa ili činjenicu da su Romi na popisu stanovništva 1931. godine brojali 14000 ljudi, a 1948.g. samo 405 ljudi. Židovski narod 1931.g. na popisu je brojao oko 20000, 1948.g. je broj nepoznat, a 1953.g. samo 413 osoba. U 2011.g. popisano je u RH 509 pripadnika židovske nacionalne manjine, dakle za razliku od Roma židovski narod nije doživio demografsku obnovu. Romima su na neki način pogodovale i nove emigracije, ali i drugim narodima nisu. Spomenuo bih tu i njemačku nacionalnu manjinu, 1931.g. čak 98990 Nijemaca na području RH, a prije toga na području Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca skoro pola milijuna Nijemaca, 1948.g. samo 10144 Nijemaca, a 2011. je samo 3000 Nijemaca sa tendencijom smanjenja broja kao i kod svih ostalih manjih malih manjina koje ja zastupam. U posljednjih 20-tak godina paradigma se polako menja, govorimo o popisu stanovništva u afektivnom kontekstu, te nam isti koriste primarno za razvoj projekata, planiranje, uživanje manjinskih prava i slično ili bi tako trebalo i biti. U tom smislu nacionalne manjine i manjinske zajednice općenito imaju veliko očekivanje od popisa, a posebno od provedbe u smjeru informiranja građana, afirmiranje manjinske tematike i ohrabrivanje građana, te informiranje o važnosti deklariranja manjinskih pripadnosti. U poslu koji obavljam, posebno kad govorimo o projektima državnih tijela usmjerenih prema nacionalnim manjinama, popis stanovništva su jedini relevantni dokumenat. U posljednje 2.g. nama je to predstavljao veliku prepreku u provedbu projekte iz operativnih programa Vlade RH za nacionalne manjine na područjima naseljenim pripadnicima manjina koji se nisu u dovoljnom broju deklerirali na posljednjem popisu stanovništva. Popis stanovništva je i jedini relevantan dokument za korištenje prava koji proizilazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji obuhvaća i predstavljenost manjima u tijelima lokalne samouprave odnosno izvršnih vlasti, ali i vijećima manjina koje se formiraju temeljem popisa stanovništva, a ne biračkim popisima na kojima vidim jasno odstupanja od službene statistike. Nažalost, Ministarstvo uprave nije moglo iznaći rješenje za ovaj problem i ne mogu dovoljno naglasiti kolko je bitno da u predstojećim razdobljima stvorimo dobru atmosferu i informiramo sve građane o važnosti popisa stanovništva. Ne treba zanemariti da je ovaj popis skup projekt koje će građane koštati preko 160 milijuna kuna, a da čl. 44. ovog zakona navodi da se sredstva moraju koristiti namjenski i racionalno. Pod namjenski pripadnici nacionalnih manjina posebno smatraju bitni informiranje i ohrabrivanje pripadnika nacionalnih manjina da se dekleriraju. Ono na čemu ćemo također inzistirati je da se sukladno čl. 11. zakon pripadnicima nacionalnih manjina omoguće pravo uvid u ogledni primjerak popisnog upita na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripadaju, a konkretno ću tražiti da se izradi ispravni ogledni primjerci na romskom jeziku, ali i na rumunjskom bajaškom jeziku, naravno i na svim ostalim jezicima koje koristi pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, ukrajinske, turske, vlaške i židovske nacionalne manjine. Neophodno je potrebno da se građani opuste na način da se pripadnici manjina kojima pripadaju na područjima koja naseljavaju zaposle i uključe u sva provedbena tijela koja zakon predviđa, bilo da se radi o županijskoj, gradskoj ili općinskoj razini odnosno na razini povjerenstva popisanih centara tijela državne i lokalne samouprave, popisivača, koordinatora, instruktora itd. S obzirom na probleme na terenu, recimo u Međimurskoj županiji ne bi bilo na odmetu da se i zakonom jasno propiše da je nacionalne manjine potrebno uključiti u sva tijela, a posebno u povjerenstva jer je upravo njihova uloga obavještavanje stanovništva u popisu na područje za koje je osnovano povjerenstvo. Naravno da će manjinske organizacije uložiti sve svoje kapacitete da informiraju članove svoje zajednice, ali radi se o o preozbiljnom pitanju, te se on ne sme izvesti na volonterske poslove. Uloga popisivača je najbitnija i oni moraju biti dobro informirani i proaktivni u sredinama, te građane pravilno informirati o pravima i mogućnosti ispravnim tumačenjem obrazaca i nuđenjem prevoda na manjinskim jezicima kao dodatno ohrabrenje za deklariranje. Njihova uloga je posebno važna pri razlaganju informacija o nacionalnoj pripadnosti. Hvala. Hvala i vama zastupniče Kajtazi, mi nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, izvolite kolega Pupovac. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče i gđo. predstavnice Ministarstva financija, kolegice i kolege, popis stanovništva je iznimno važna radnja za svako društvo i svaku državu, iznimno značajan dokument, kako bi se za dani trenutak moglo vidjeti kakvo je numeričko stanje nacije u važnim pitanjima koje se popisom određuje, posebno kada je posrijedi stanovništvo, ali isto tako i druge dvije važne komponente. U tom smislu je iznimno značajno da se popis provodi profesionalno i da oni koji sudjeluju u popisivanju da su profesionalno obučeni i pripremljeni za to. To nažalost nije bio slučaj sa popisom iz 2011., barem kad su posrijedi pojedine rubrike i pojedini dijelovi popisivačkoga lista i iskustva koja smo imali prije nepunih nepunih 10.g. Drugo je važno da obrada podataka ne traje godinu i pol dana kao što je trajala prije gotovo 10 g. i da se godinu i pol dana čeka na objavljivanje podataka i cijeli naš posao koji radimo danas, vi i mi ovdje u Saboru sa usvajanjem ovoga zakona po hitnom postupku, bit će kredibilan ukoliko se pripreme izvrše tako da nema pogrešaka pri prikupljanju podataka, da nema pitanja koja će osobe koje su popisuju, dovodi u zabunu npr. kod vjerske pripadnosti, kod nacionalne pripadnosti, da nema sugestija na tom kako bi se netko trebao upisivati kao što je bio slučaj da se umjesto srpske nacionalnosti sugerira da se upiše hrvatska nacionalnost, da se umjesto pravoslavne vjere sugerira da se upiše grčko-pravoslavna ili slično, to nisu stvari koje bi se smjere dopustiti i iz tog razloga su kaznene odredbe u zakonu simboličke, one bi morale biti veće. I nadzor bi morao biti ozbiljniji jer je to zakonom i Ustavom zabranjeno. Zabranjeno je nekom sprječavati, sugerirati vjersku ili nacionalnu pripadnost. Ovo društvo je uvijek bilo osjetljivo na te stvari i pripadnici većinskoga naroda su bili osjetljivi u različitim povijesnim razdobljima. To pravo osjetljivosti treba zajamčiti pripadnicima nacionalnih manjina. Sreća je da je zbog organizacije pojedinih manjinskih zajednica su te stvari ispravljane brzo ali samo kada smo znali gdje se događaju. No da se vratimo na sam prijedlog zakona. za razliku od zakona koji je još uvijek na snazi, ovaj prijedlog zakona ne daje definiciju stanovništva. Iako je popis stanovništva jedna od tri temeljne grupe podataka koje se prikupljaju nego se upućuje na uredbu koja je usvojena od strane Europske komisije odnosno EU-a i u toj uredbi se onda navode elementi toga što zapravo znači stanovništvo. I što od onih koji su popisani će biti tretirani kao stanovništvo a što od onih koji su popisani neće biti tretirani kao stanovništvo. Mislimo da bi radi bolje informiranosti stanovništva to trebalo biti obznanjeno, trebalo biti navedeno jer je informiranost stanovništva jedna od pretpostavki da popis prođe kako valja. Dakle kada se kaže uobičajeno boravište i ko ko može biti tretiran kao dio stanovništva prema popisu stanovništva a ko neće biti, ko će ostati u kategoriji arhivske građe, otkako radimo po metodologiji EUROSTAT-a, mislim na popisivanje stanovništva, to mora biti jasno popisivačima i mora biti jasno, posebno mora biti jasno stanovništvu. I zato vas molimo u ime kluba SDSS-a da se taj podatak, ta definicija učini jasnijom da ljudi ne bi tražili što je to Uredba br. 763/2008 i njezina točka čl. 2. i točka a. To mora stajati. To je prevažno. Druga stvar je provjerljivost i dostupnost podataka, posaci moraju biti tajni i samo posebno ovlaštene osobe trebaju imati mogućnost da te podatke mogu gledati. Iz ovoga prijedloga zakona to nažalost nije jasno, tko ima mogućnost provjere i uvide u podatke. Župani, gradonačelnici, načelnici, do koje razine? Zakon bi u toj stvari morao biti jasniji i određeniji jer ako nije, onda jedna od temeljnih ustavnih uredbi narušavamo a to je ta pravo na privatnost i tajnost podataka uza koje pravo na uvid imaju samo ovlaštena tijela države kad je to potrebno. Ali ne i oni koji za to nisu ovlašteni. Treća stvar je ona o kojoj su govorili kolega Kajtazi odnosno predsjednik kluba kolega Bilek i potpredsjednik kluba manjina kolega Kajtazi, sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u popisu. Prema preporukama konferencije europskih statističara koje je organizirao EUROSTAT zajedno sa ekonomskim djelom Europske komisije, oni preporučuju da pripadnici nacionalnih manjina budu razmjeno zastupljeni u popisivačima i to je sadržano u jednom od dokumenata kad se popis organizirao 2011. godine. Da će se u najvećem mogućem broju omogućiti pored nezaposlenih hrvatskih branitelja, pored ljudi koji su nezaposleni duže od 12 mj., da će se i pripadnicima nacionalnih manjina u sredinama u kojima oni žive, da će im se omogućiti a da ispunjavaju uvjete najmanje srednja škola, rukopis, obučenost i sl., da će u tome sudjelovati. Mi vas molimo da se to posebno izrijekom unese u ovaj zakon i zato ovaj amandman koji je Klub zastupnika nacionalnih manjina pripremio, očekujemo da bude prihvaćen. Što se tiče pitanja oko kojih je bilo najviše problema tokom proteklog popisa a to je pitanje nacionalne, vjerske pripadnosti i jezika jezika kojim je materinji jezik pripadnicima manjinskih zajednica. Rješenje koje smo imali u popisnom listu ili u popisnici nije bilo najsretnije niti i dalje piše se Hrvat ili Hrvatica, rimokatolkinja ili rimokatolik, hrvatski jezik i drugo. U preambuli hrvatskoga Ustava toga nema, osim hrvatskog naroda navode se 22 poimence nacionalne manjine. Hrvatskim Ustavom je zajamčeno u danim okolnostima ravnopravnost osim službenog jezika hrvatskog i pisma nacionalnih manjina. Bilo je slučajeva da se to nije poštivalo na popisnim mjestima. A s druge strane sa sugestijama koje su znale dolaziti od popisivača kada je posrijedi nacionalna i vjerska pripadnost dobivali su se krivi podaci. I zato je sugestija, naša sugestija da popisivači i u popisnom listu ljudima ponude da osim pripadnosti većinskom narodu ponude i pripadnost nacionalnim manjinama koje su u preambuli hrvatskog Ustava i pripadnost vjerskim zajednicama koje su u RH priznate i koje imaju sklopljene ugovore sa RH sa državom kao vjerske zajednice, tako da ljudi mogu naprosto ne reći drugi nego oni da se prepoznaju. Zašto je to važno? Zato što atmosfera u društvu još nije takva da imamo toleranciju prema tim razlikama. Važno je. Reći ću nešto na kraju, ako mi ostane vremena, zašto je to loše ne samo za manjine nego za cijelo društvo i zašto podaci nisu tako dobri ukupno gledajući kao što bi mogli i trebali biti. Što se tiče e-Građana i mogućnost da građani, što se tiče kluba SDSS-a naravno da je klub SDSS-a suglasan sa amandmanom koji se o ovoj materiji što se tiče jezika pripremio i koji će se uložiti pa također očekujemo da bude prihvaćen. Iz zakona nije vidljivo da li jedan član kućanstva može popisati i ostale ukućane kada je posrijedi korištenje elektronskog popisivanja po modelu e-Građani, a to bi trebalo učiniti … ako je moguće to bi onda trebalo učiniti vidljivim. I sada nešto što se ne tiče samog zakona nego se tiče metodologije popisa, popisinih obrazaca i obuke popisivača. Metodologija bi što je moguće prije trebala biti dostupna i popis kontrolni popisi se provode prema metodološkim i drugim uputama DZS-a kojima se kojima se definira priprema, organizira, provodi i obrađuje podatke popisa. Iznimno je značajno da Zavod što je moguće prije donese i objavi tu metodologiju. Drugo što se tiče popisnih obrazaca, popisni upitnik je elektronični oblik upitnika kojim se prikupljuju podaci o osobama, kućanstvima i stanovima, ali on tek treba biti objavljen. Mislim da je za uspješan popis nužno da se objavi čim prije kako bi svi znali tko je popisom obuhvaćen i radi edukacije i popisivača i informacija građana. Što se tiče obuke popisivača, zakon ili ništa ili malo govori o obuci popisivača, a to je važno. Ne znamo da li ste nešto učinili kako ćete taj nedostatak u zakonu otkloniti ili razmišljate, ali iznimno je važno kao što sam rekao na početku da popis bude profesionalno obavljen, a jedna od pretpostavki te profesionalnosti jeste da se jasno definira kako će se i na koji način popisivači educirati i uvesti i pripremiti za taj posao. Za kraj, nama je svima stalo da taj popis prođe dobro, nama je svima stalo da taj popis ne donese podatke koji će uznemiriti opću opću javnost mogućim pokazateljima da imamo pad stanovništva i da se pad stanovništva nastavlja. Veoma nam je stalo također da popis ne pokaže drastičan pad pripadnika nacionalnih manjina u RH, kao što nam je stalo da ne pokaže niti drastičan pad pripadnika većinskog naroda, jednako nam je to važno. A za to mi se čine da postoje dvije dugoročne, jedna dugoročna pretpostavaka, a druga jedna kratkoročna. Dugoročno gledano jeste da se okanemo onih politika koje najviše donose poremećaje gubitka u stanovništvu, a to su ratovi. Ratovi, ratovi najviše utječu na promjenu i na gubitke i da se usmjerimo na ekonomiju koja je drugi faktor koji utječe na to. Ako imamo slabu ekonomiju gubimo stanovništvo, ako smo fokusirani na rast ekonomije dobijamo stanovništvo i vlastito i ono koje dolazi k nama kao radna snaga. Drugu stvar koju želim reći, jeste atmosfera. Tolerancija i informiranost je pretpostavka da popis prođe kako valja. U 2011. ta atmosfera nažalost već nije bila takva

radi dodatnih konzultacija o ovom zakonu. Ovdje moram istaknuti, jako interesantno kako g. Pupovac zapomaže ovdje sa govornice da se trebamo okaniti ratova. pa ja mislim da su Hrvati baš što se tiče ovog zadnjeg rata, a i svih ostalih ratova, bili ti koji su bili napadani i da su upravo pripadnici vašeg naroda uvjetovali, odnosno uzrokovali rat na našem prostoru. A vi se sada lijepo pobrinite da za vrijeme popisa, znači 31. ožujka, sva ona vaša ekipica koja je pobjegla nakon Oluje u Srbiju, neka dođe lijepo u Knin, neka dođe u Dalmatinsku zagoru i neka se prijavi lažno i neka bude evidentirano po popisu stanovništva, neka radi ta Lasta, neka vozi te ljude koji su otišli, a ja ovdje preporučam, neka se uvede neka se uvede u popis stanovništva još jedno pitanje. Jesam li sudjelovao ili sudjelovala u agresiji na domovinu Hrvatsku pa da onda vidimo koliko će tih biti. Dakle, da vidimo tko je to sudjelovao, tko je to bilo,

Prvo se javio kolega Bulj, izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ja bih u ime Kluba Mosta tražio stanku od 10 minuta. Odmah bih kazao da će se politike vidjeti na ovome popisu 2021. gdje ćemo vidjeti taj demografski slom gdje se vidi već statističkim pokazateljima da su Hrvati iseljeni, da imamo 5%, tj. 6% BDP-a od doznaka iz inozemstva jer je to ciljana politika, kao što je bila 60-ih godina i u Jugoslaviji, iseliti ljude da bi vamo slali novac i to je poražavajuće. 18 milijardi kuna u RH od doznaka od naših ljudi iz inozemstva i to je poraz ove politike što će pokazati i popis u demografskih mjera. Poraz politike gdje novac iz inozemstva od naših najboljih, najboljih, onih koji su iselili i otišli vani, šalju svojim obiteljima da bi ovdje trošile i preživjele. Premda je premijer cijelo vrijeme to govorio da su to moje klapnje kad sam upozoravao na ovaj demografski pad, 2/3 Hrvatske su bile prazne. Također, kolega Pupovac je spomenuo ovdje da je nacionalna netrpeljivost u RH značajna. Ne, hrvatski narod ne trpi nacionalne manjine. Hrvatski narod je dao najveću ustavnu zaštitu nacionalnim manjinama. Hrvatski narod je dao mogućnost da ima vas 8 saborskih zastupnika koji ste sada u većini. I nisu krivi g. Pupovac, nisu krivi hrvatski narod za ratovanje. To recite Vučiću, četniku, kad bude dolazio u Hrvatsku, koji je sa Šešeljom zajedno haračio i radio velike štete, vašem narodu, srpskom narodu u Hrvatskoj, a također, našem većinskom narodu Hrvatima i svim nacionalnim manjinama

Kluba zastupnika SDSS-a traži stanku zbog toga što su u posljednjih nekoliko minuta izrečene tako dubokoumne misli i tako originalne koje dosad nismo čuli ni od koga da su naše umne sposobnosti i naše perceptivne sposobnosti zatečene time moramo barem u tih 10 minuta razmisliti možemo li i kako nastaviti sudjelovati u ovoj raspravi jer smo upravo zapljusnuti dubokoumnošću nekih naših kolega, onih koji ne vide koliko ta dubokoumnosti i originalnost utječe na to što u ovoj zemlji ima manje Hrvata, manje Srba, manje svih drugih. I koliko ova zemlja iz dana u dan zapravo sve manja zbog te njihove duboke dubokoumnosti i zbog te njihove originalne originalnosti. Hvala. Imamo dvije povrede Poslovnika. Znači kolega Zekanović pa kolega Bulj. **Zekanović, 238. Kolega Pupovac, vi ste zaboravili da ste vi u vladajućoj koaliciji sa predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i da ste vi odgovorni za ovu demografsku situaciju jer vi vodite i upravljate dubokoumno na jedan pametan i mudar način ovu našu državu u demografsku i svaku drugu propast. Dakle, vi ste u vladajućoj koaliciji zajedno sa Hvala. Zloupotrijebili ste Poslovnik, dodjeljujem opomenu. Izvolite kolega Bulj.

zbog činjenice da je on jedan od krivaca što se RH nalazi u ovoj situaciji jer je dio vladajuće većine i veliki demografski pad i Dalmatinske zagore i Slavonije i Gorskog Kotara i Like, vi ste jedan od krivaca jer ste vi dio većine

Ista ona na koju ste pozvali kolega veleumni i dubokoumni Zekanović Dakle ako nisi kriv kao Srbin, onda si kriv kao član vladajuće koalicije. Ako nisi kriv kao član vladajuće koalicije,

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Klub zastupnika HDZ-a traži stanku od 10 min kako bismo još jednom raspravili ovaj Zakon o popisu stanovništva po hitnom postupku. Razumijem da svaki puta kada se govori o popisu stanovništva, o broju stanovnika u Hrvatskoj kao jedno od pitana nameće se i problem demografije koja je jedna od vrlo velikih izazova za svaku vladu pa i Vladu RH pa kada govorimo o tim izazovima, onda bi samo rekao da je ova Vlada formirala posebno Ministarstvo za demografiju, da je u proteklih 3,5 g. donesen niz prodemografskih mjera koje trebaju zaustaviti iseljavanje s jedne strane a s druge strane podignuti natalitet u RH. U protekle 3,5 g. ono što je posebno za izdvojiti je da su više nego 100% povećane roditeljske naknade, 2600 na 5600 kn, o tome smo raspravljali prije nekoliko dana u Hrvatskome saboru. Ne samo to, te mjere se ne provode samo na razini Vlade RH, na središnjoj razini, provode se i na razini jedinica lokalne samouprave ali djelom zahvaljujući i činjenici da je kroz fiskalnu decentralizaciju su spuštena sredstva jedinicama lokalne samouprave pa danas raspolažu sa većim fiskalnim kapacitetom i na taj način brojni gradonačelnici i načelnici, brojne jedinice lokalne samouprave uvode nove pronatalitetne mjere u RH. A kad govorimo u RH. A kad govorimo o ovom prepucavanju kojega smo sada svjedočili prije par minuta, bilo bi dobro da svoju raspravu i svoje djelovanje usmjerimo upravo na pravcu (SDP)** Hvala kolega Bačić. Kolega Radin, izvolite, stanka.

kako uopće nastaviti raspravu o ovom prevažnom zakonu. Kada se u ovom Saboru dozvoljava da se vrijeđaju pripadnici srpske nacionalne manjine povodom ovog zakona na jedan najprimitivniji mogući način?

Tražim povredu Poslovnika, znači čl. 238., kolega Stazić iznosi neistine, znači zapravo laže, ovdje nitko, ja barem nisam čuo da je vrijeđao pripadnike nacionalnih manjina, ja sam čuo da kolega Bulj govori o Aleksandru Vučiću i velikosrpskoj politici. Mnogi pripadnici srpske nacionalne manjine su sudjelovali u obrani Hrvatske, naši su sugrađani koje mi poštujemo i cijenimo tako da ovakve objede i laži koje su iznesene ovdje, svakako treba sankcionirati. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala, hvala vam, hvala vam, hvala vam. Dakle, Poslovnik nije povrijeđen, vama dodjeljujem opomenu. Ujedno dajem u stanku do 12 sati i 10 minuta, hvala.